Sad idemo na sljedeći. To je - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 750; Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. U skladu s člankom 204. Poslovnika Hrvatskog sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. U skladu sa člankom 197. Poslovnika sabora raspravu o konačnom prijedlogu zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo, Odbor za regionalni razvoj i fondove EU. i fondove EU. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Izvolite zamjeniče ministra, Jakša Puljiz. **Puljiz, Jakša** Poštovani predsjedniče Sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Donošenjem zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi smatramo da će se dobiti unapređenja postupka rješavanja o zahtjevima za stambeno zbrinjavanje koji se od 1.05.2013. godine kada je stupio na snagu zakon o izmjenama i dopunama Zakona područjima posebne državne skrbi u prvom stupnju provodi u uredima državne uprave u županijama i nadležnom Upravnom tijelu Grada Zagreba. I u cilju privođenja tih postupaka svom završetku. Povod za ove izmjene zakona je osim toga donošenje Zakona o regionalnom razvoju i s tim u vezi potreba brisanja članaka 22. i 25. u Zakonu o područjima posebne državne skrbi. Što se tiče ovog prvog razloga nakon što su preuzeli nadležnost za rješavanje u prvom stupnju o pravu na stambeno zbrinjavanje uredi državne uprave u županijama su iskazali primjedbe na provodljivost Zakona o područjima posebne državne skrbi te je od njih traženo da dostave svoje prijedloge na izmjene i dopune zakona koji su zatim djelomično uneseni u tekst ovog prijedloga zakona. Dakle, ovim se prijedlogom zakona predlažu izmjene i dopune koje se tiču upravnog postupanja u upravnom području stambenog zbrinjavanja u cilju njegovog unapređenja i postizanja veće učinkovitosti postupka. Također, neke izmjene i dopune se odnose na nomotehničko uređivanje izričaja zakona. Tako se u ovom prijedlogu zakona predlaže propisati da su iznimno u mjestima u kojima Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje ne raspolaže obiteljskom kućom ili stanom čija je površina sukladna površini članka 9.b stavci 1. i 2. Zakona o PPDS-u moguća i veća odstupanja od te površine. Zatim da za stambeno zbrinjavanje u tom slučaju odobrenje daje Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, naravno uz prethodnu suglasnost stranke. Nadalje, ovim prijedlogom zakona se predlaže dodati da se liste prvenstva razvrstavaju prema općinama i gradovima. Predlaže se također skratiti rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje tako da rok bude do 15.02. umjesto do 31. ožujka Te sukladno tome pomaknuti rok za objavu utvrđenih lista prvenstva do 30.3. umjesto do 30.4. i rok za objavu izvršnih lista prvenstva do 15. svibnja umjesto do 31. svibnja. Također se predlaže produžiti rok za izjavljivanje prigovora tako da taj rok bude 15 dana. Nadalje, predlaže se propisati i da su Uredi državne uprave u županijama i nadležno upravno tijelo Grada Zagreba dužni Državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje dostaviti izvješće o provedbi stambenog zbrinjavanja. Predlaže se propisati koja dokumentacija je najčešće potrebna i koja se najčešće traži sukladno članku 12. stavku 3. pored one koja je propisana u članku 12. stavak 2. Također predlaže se propisati da određene kategorije podnositelja zahtjeva koji se stambeno zbrinjavaju kroz regionalni program stambenog zbrinjavanja u slučaju kada iz osobito opravdanih razloga ne mogu priložiti dokumentaciju koja se traži u članku 12. u članku 12. stavku 2. i točka 3., 4. i 5. a koja se odnosi na nekretninu na području drugih država da iznimno mog priložiti ovjerenu izjavu pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću jamčiti da ispunjavaju uvjete utvrđene u navedenim odredbama. Pored toga u postupku utvrđivanja prava na stambeno zbrinjavanje darovanjem građevnog materijala za popravak obiteljske kuće ili stana predlaže se iznimno omogućiti ostvarenje tog prava određenim kategorijama podnositelja zahtjeva koji se stambeno zbrinjavaju kroz regionalni stambeni, nadalje predlaže se propisati mogućnosti stambenog zbrinjavanja izvan liste prvenstva u posebnim okolnostima kao što su teška oštećenja stambenih objekata zbog požara, zbog požara, poplave i drugih vremenskih nepogoda, te zbog teških zdravstvenih i socijalnih prilika podnositelja zahtjeva ili člana obitelji podnositelja zahtjeva. Nadalje, ovim prijedlogom zakona predlaže se brisanje članka 23. stavak 2., i u prijelaznim i završnim odredbama ovog zakonskog prijedloga propisati da Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje preuzima od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU dio poslova koji se odnosi na tehničku realizaciju nabave, obnove i izgradnje stambenih, pardon od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja dio poslova koji se odnose na tehničku realizaciju nabave, obnove i izgradnje stambenih jedinica za potrebe provedbe stambenih programa a u skladu sa odredbama Zakona o područjima posebne države skrbi te također opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze razmjerno preuzetim obvezama kako i državne službenike i namještenike zatečene preuzetim poslovima. U prijelaznim i završnim odredbama ovog zakonskog rješenja predlaže se propisati da će se pravomoćno rješenje i suglasnosti koje nisu izvršna izmijeniti ili ukinuti i zamijeniti novim odredbama ovoga zakona ovisno o prirodi stvari i posljedicama koje bi nastale mijenjanjem ili ukidanjem ukoliko je u međuvremenu došlo do izmijenjenih okolnosti. Nadalje, predlaže se u prijelaznim i završnim odredbama propisati da će Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje od Ureda državne uprave u županijama i nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba tražiti da po službenoj dužnosti utvrdi imaju li osobe koje borave u stanovima u državnom vlasništvu kojim upravlja Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje na temelju akta tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne samouprave ili javnih poduzeća pravo na stambeno zbrinjavanje prema Zakonu o područjima posebne državne skrbi ukoliko im to pravo nije regulirano nekim posebnim zakonom. I što se tiče usklađivanja sa Zakonom o regionalnom razvoju, radi se o brisanju odredbi koje se odnose na zadržavanje prihoda od poreza na dobit i na prepuštanje prihoda o prihodima od iskorištavanja mineralnih sirovina. Te odredbe se prenose u Zakon o regionalnom razvoju analogno kao što je to napravljeno u Zakonu o brdsko-planinskim područjima. Zahvaljujem na pažnji. Hvala zamjeniče ministra. Da li žele izvjestitelji radnih tijela Hrvatskog sabora iznijeti izvješće? Ne. Otvaram raspravu. krećemo po klubovima zastupnika. Na redu je klub Nezavisnih zastupnika Linić, Vukšić i Hodžić u ime kluba Slavko Linić. Izvolite kolega Linić. **Linić, Slavko Ostaje pitanje da li je i ovaj zakon potreban. Zašto? Jel očito je da Zakonom o regionalnom razvoju smo preuzeli osnovni kriterij a to je indeks razvijenosti i temeljem toga želimo financirati ta posebna područja. I očito da bi daleko primjerenije bio prijedlog novog Zakona o pravo na stambeno zbrinjavanje gdje vidimo da smo promijenili i nadležno tijelo, da mijenjamo određene kriterije i da želimo daleko odgovornije i konkretno bavit se samo stambenim zbrinjavanjem. mislim da to stambeno zbrinjavanje ne treba vezivati uz svu problematiku koju smo imali o područjima posebne državne skrbi. Ali očito da iako smo imali dvije godine na raspolaganju nismo ozbiljno pristupili ovakvim problemima, jer da jesmo indeks bi to riješio, indeks kod područja posebne državne skrbi je ipak određenu prednost donio, jel vidimo da nažalost imamo daleko većih neravnoteža upravo na tim područjima, pa imamo daleko veći broj jedinica nego što je to bio do jučer pa se ne osjeća taj udar, ali očito da nismo izradili novi zakon i da je u biti novim Zakonom o stambenom zbrinjavanju nešto što će danas sutra odumrijeti i ovaj prijedlog zakona. I da smo mogli to učiniti i dosada i danas raspravljati o tome, jesmo. Prema tome, zakon koji možemo podržati ali očito taj zakon ne rješava ono što podrazumijevaju pod problemima područja od posebne državne skrbi. Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista govorit će poštovani zastupnik Mladen Novak. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Uvaženi zamjeniče sa suradnicom. Iskreno rečeno, na raspravu me najviše potaklo izvješće Odbora za zakonodavstvo i to točka 4. tog izvješća u kojem stoji daje se primjedba da predlagatelj svojim amandmanom na odgovarajući način u članku 19. utvrdi situacije kada pravomoćno rješenje i suglasnosti nisu izvršeni. pravno je nedopustivo i ugrožava pravnu sigurnost građana mijenjati, ukidati ili zamjenjivati pravomoćna rješenja i suglasnosti s diskrecijskom procjenom nadležnih tijela. Zašto ovo govorim? Govorim zato što su mi se, ma da nije vezano direktno na izmjenu ovih članaka koji su ovdje odnose, ali doseljenici iz BiH koji su izmjenama Zakona o područjima od posebne državne skrbi 2011. praktički neki od njih su izgubili mogućnost, odnosno pravo da se stambeno, njihovo stambeno pitanje riješi, odnosno riječ je o onim ljudima koji su bili smješteni u gradovima i sad ih nabraja redom, meni su interesantni oni koji se normalno nalaze prvenstveno na području Sisačko-moslavačke županije. Drugi primjer su stanovnici sela …, ja moram priznati da nisam nikad prije ni čuo za to selo sa Kosova. Stanovnici koji su smješteni u trenutnom prognaničkom naselju Mala Gorica. Ja sam bio neku večer tamo, moram priznati da sam, da to treba doći vidjeti, stvarno ni jedna priča ne može dovoljno dočarati kako to izgleda tamo. Ali ti isti ljudi su pozvani u Hrvatsku, oni su se u 7. mjesecu '99. obratili tadašnjem pokojnom predsjedniku Tuđmanu i Hrvatskoj Vladi i tražili mogućnost da se zbrinu u Hrvatskoj. I '99. godine, 28. listopada predsjednik Vlade tadašnji, Zlatko Mateša, donosi, odnosno on potpisuje, a Vlada donosi zaključak kojim se zadužuje agencija za APPN da se te ljude zbrine i da im se dodijele kuće na korištenje, odnosno u najam na 10 godina bez naknade, znači samo moraju biti 10 godina u tim kućama s pravom stjecanja vlasništva nad tim nekretninama po isteku navedenog roka. Međutim, sada je situacija sasvim drugačija. Ti ljudi su u prognaničkom naselju Mala Gorica, uskoro ih sele, odnosno najavljeno je da će ih seliti u selo …, u nedovršene. po njihovom riječima, nedovršene kuće uz najam. E sada ja vas pitam, ako ih sele uz najam, zašto bi onda netko išao u neko selo koje iskreno rečeno baš i nije onako na nekim uobičajenim prometnim pravcima. Ako već moraju plaćati najam, onda će ti ljudi sigurno izabrati neko gradsko naselje pa će između ostalog izbjeći i troškove troškove prijevoza. S druge strane u tom novom naselju … ne postoji škola, to su uglavnom mlađi ljudi koji imaju svi po nekoliko djece, čime mi njih zadržavamo, odnosno čime ih motiviramo da ostanu osim što smo ih već jedanputa uredno prevarili. nije mi jasno kome je u cilju da to područje bude prazno jer oni sigurno neće ostati živjeti na tom području, ovako će morati plaćati najam pa onda još prijevoz do prvog, ajmo reći, nekog nekog mjesta odakle mogu ostvariti put do svog radnog mjesta. Problem je, sad se povezuje i na neku drugu temu, su i njihove osobne iskaznice koje sve glase, odnosno imaju u sebi …, bez broja. I sad nije u pitanju što oni neće možda ostvariti pravo glasa, ali neće ostvariti pravo na dječji doplatak, a uglavnom su to obitelji sa dvoje, troje, ali najčešće petero, šestero pa čak i jedna obitelj sa desetero djece. Ne znam da li ste svjesni da bi se moglo desiti da čak i ova investicija koja je napravljena u selu … da da jednostavno bude bačen novac jer nema te sile koja će izgleda njih prisiliti da oni žive tamo gdje nemaju elementarne uvjete. A s druge strane imamo situaciju na tom istom području Sisačko-moslavačke županije, da imamo mnoštvo stambenih jedinica koje su navodno otkupljene, ali da se jednostavno ne dodjeljuju. Pa imamo onda situaciju da čovjek živi, odnosno obitelj živi u kući u kojoj je, vjerovali ili ne, još uvijek zemljani pod, a 500 metara dalje od njega je kuća koja je u daleko boljem stanju, normalno, zub vremena je napravio svoje, ali tu kuću ne može dobiti. Ne znam da li su točne priče, ali konstantno među tim stanovnicima možete čuti priče da su pojedincima dodijeljene po dvije, tri kuće. Da li je to, da li netko radi na tome da to provjeri, da li je moguće utvrditi istinitost tih navoda jer po ovome tekstu zakona … po svim dosadašnjim izmjenama ovog zakona, nikad se nije ni pokušavalo riješiti ovaj problem i vaša, ajmo reći, organizacijska promjena koju ovdje predlažete jako zgodno obrazloženje zbog čega se to predlaže, iz razloga što Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama nikad nije preuzela poslove koji se odnose na tehničku realizaciju nabave itd., itd. Vjerujem da ni za to isto nikad nije podnio nitko nikakvu odgovornost, a sada s obzirom da je riječ o preuzimanju poslova sada je više i bespredmetno pričati da li će netko odgovarati za nešto što više i ne postoji. Ova moja rasprava nije baš previše vezana na prijedlog izmjena odnosno na članke koje ste vi govorili, ali je jako vezana na one životne probleme koji proizlaze iz ovog zakona. I sada moram spomenuti s obzirom da to je stvarno paket o kojem mi danas raspravljamo i najvećim dijelom upravo područje iz kojeg ja dolazim je zahvaćeno onim kriterijem odnosno indeksacijom što je danas bilo nekoliko puta spomenuto, kriterij nezaposlenosti. Mi imamo situaciju da imate čak i grad Sisak nema jednostavno više ništa ne radi, ljudi odlaze. I imamo ili isključivo ne isključivo nego imamo staro stanovništvo koje ostaje ili one koji rade u ne znam državnoj upravi i ono i ono što još eventualno funkcionira. S druge strane, sada je malo prije kolega Linić govorio moguće kriterije koji nisu spomenuti, jel vi možete vjerovati da je recimo jedan od kriterija koji bi možda trebalo uzeti u obziri još uvije nerazminiranost nekog područja. Da li vjerujete da su do unazad do prošle školske godine kod nas djeca išla u školu kroz minsko polje. Zahvaljujem HCR-u koji je napravio akciju i razminirao taj dio područja, ali nismo riješili ništa s tim jer javni prijevoz koji je u vlasništvu grada Siska, osnivač škole grad Sisak jednostavno ne želi preusmjeriti autobuse tim pravcem. Pričati o područjima od posebne državne skrbi, a bilo je prvotno namjena ako se ja dobro sjećam tog zakona da vodi ajmo reći dodatnu skrb o područjima koja su bila stradala ratom. Ovo je područje stradalo ratom još uvijek je druga županija po broju mina koje su tamo, zar to isto nije mogao biti jedan od kriterija koji je trebao možda biti uzet u obzir? Što se samog ovog dijela tiče što je rekao i moj prethodnik možemo prihvatiti i onako je nebitno jel gleda se sve u paketu. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, poštovani Dragan Crnogorac. a vjerojatno da smo mi možda sami razgovarali bi to puno bolje riješili ovako smo ograničeni vremenom. Uglavnom, ono što ja mislim, a vi ste krenuli sa ovim izdanim rješenjima odnosno ovim izmjenama i dopunama Zakona o PPDS-u ja nisam siguran da se to odnosi baš na ove ljude o kojima ste vi sada govorili, možda se i odnosi, ne znam možda ja griješim. Ali ja znam da je dosta ljudi dobilo rješenje o stambenom zbrinjavanju kada je trebala Hrvatska ući u EU odnosno po završetku pregovora, pa je trebalo zadovoljiti da se zbrinu izbjeglice i prognanici, odnosno izbjeglice koje su napustile ta područja pa su samo štampana rješenja bez rješenja da im se može dodijeliti neka stambena jedinica. A što se tiče druge stvari o kojoj ste govorili, mislim da … ne može tek tako da dodjeljuje objekte koje ima jer to su objekti države koji se vjerojatno vode pod AUDI-o, a druga stvar je što ja ne znam da li netko u Hrvatskoj može dobiti državnu imovinu mislim prije svega stambene jedinice, a da ne plaća najam. Može biti ali recimo da su to samo branitelji neke pojedine grupe ili invalidne osobe, ali da centar za socijalnu skrb njima plaća. Ali nisam siguran da ljudi koji su došli van RH iako su možda hrvatski državljani na poziv da mogu dobiti neki objekt da ne plaća najam. Tako da nisam siguran baš oko ove čitave priče da je otprilike to to, ali eto možda da smo prije toga razgovarali ni do ove diskusije ni do ove replike ne bi došlo. nažalost nije ni meni drago kad a ovako imamo diskusije kasno, ali ovo nam samo vjerojatno više znači radi zapisnika, a ne radi bilo čega drugoga jel možda bi … što je srž ovih izmjena. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku poštovani Mladen Novak. Hvala lijepo. Kolega, razgovarali smo mi malo prije ali o nečem drugom pa smo se složili da su ponekad u ovim kasnim satima kvalitetnije rasprave nego one da ne kažem Alan Fordovske u dopodnevnim satima, da one kada je bitno da mediji prenesu. Ovo što ja imamo je danas iz Ureda Vlade … i decidirano stoji da je iz kosovskih sela i sada između ostalog i kosovsko selo Letnica čitao sam iz tog dokumenta prije dva dana sam bio kod tih ljudi, tako da ovo definitivno odgovara E sada zbog čega su oni završili tako? Oni su u međuvremenu dobivali nekakva rješenja ovo prvo odnosno prvo rješenje koje su dobili na osnovu ovog zaključka Vlade stoji stvarno sve ovako. Nakon 6 mjeseci su dobivali i to su potpisali, nakon 6 mjeseci su dobivali neka sasvim druga rješenja koja nigdje nisu potpisali ali su ih dobivali poštom. I što se tiče ovih podjela kuća što ste vi rekli, ne može se samo tako dodjeljivati, gledajte tu bih malo citirao gospodina Linića, nije to samo tako tu čak nije u pitanju ni ove dvije godine što gospodin Linić govori, ovdje je u pitanju ohoho godina, ohoho godina ima čovjek u jednoj kući gleda drugu, zna da je otkupljena, ništa se ne dešava s njom, ona i dalje propada. Hvala. Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a govoriti će poštovani kolega Domagoj Hajduković. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine zamjeniče, uvaženi kolege koji ste izdržali do ovako kasno. Evo kolega Novak je počeo sa jednom pričom, tužnom pričom iz Sisačko-moslavačke županije, nažalost to nije jedina priča u Hrvatskoj sa sličnim rekao bih posljedicama. Samo ću primjera radi reći da u maloj općini Antunovac nadomak Osijeka imate čitavo naselje koje je sagradila država da bi zbrinula povratnike se ne razumije./… stanju u koje su morali dosta uložiti a sada ako nositelj stanarskog prava umre nemaju pravo niti tu kuću otkupiti, niti dobiti povrat sredstava koje su uložili. No, večeras raspravljamo o zakonu, odnosno o Izmjenama i dopunama Zakona o područjima od posebne državne skrbi pa da se vratim na temu. Glavni cilj ovih Izmjenama i dopuna zakona jest unaprjeđenje postupaka rješavanja zahtjeva za stambeno zbrinjavanje i što efikasnijeg privođenja tih postupaka završetku. Podsjetiti ću vas da se spomenuti predmeti od 1. svibnja 2013. godine u prvom stupnju provodi u uredima državne uprave u županijama i gradu Zagrebu. Naime, tada je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima od posebne državne skrbi koje su propisale spomenute izmjene. Nakon što su preuzele nadležnosti provodili rješavanje u prvom stupnju uredi državne uprave u županijama su dale svoje primjedbe na provedivost Zakona o područjima od posebne državne skrbi te su predložila neka rješenja koja bi trebala pospješiti i olakšati njihov rad u spomenutom području rada. Njihove primjedbe i prijedlozi su dijelom uvršteni u ovaj Prijedlog izmjena i dopuna zakona što me posebno veseli. Naime, držim da je uvijek potrebno saslušati struku posebno onu koja koja je uključena u provođenje određenih zakonskih propisa jer se od njih uvijek dobivaju kvalitetni prijedlozi i jasne primjedbe na određene stvari i probleme te nedoumice u praksi. Dakle osim uređenja nomotehničkog izražaja što je i praksa prilikom izmjena i dopuna svih zakona koje uglavnom ovdje raspravljamo glavni set izmjena i dopuna tiče se upravo postupanja u upravnom području stambenog zbrinjavanja a s ciljem njegovog unapređenja i postizanja učinkovitosti postupaka. Kada već govorimo o nomotehnici u ovom prijedlogu zakona se predlaže propisati da su iznimno u mjestima u kojima Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje raspolaže bilo stanom, bilo obiteljskom kućom čija je površina sukladna površini iz članka 9.b ovoga Zakona moguća je veća odstupanja od te površine a da za stambeno zbrinjavanje u tom slučaju odobrenje daje Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje te da je naravno potrebna i suglasnost stranke. Također ovaj zakonski akt sadrži prijedlog dodati da se liste prvenstva razvrstavaju prema općinama i gradovima. Predlaže se i skraćivanje roka za podnošenja zahtjeva za stambeno zbrinjavanje. Taj bi rok bio do 15. veljače umjesto kao što je do sada bio do 31. ožujka te nastavno na prije spomenuto pomiču se rokovi za objavu utvrđenih lista prvenstva do 30. ožujka umjesto do 30. travnja. Kao i rok za objavu izvršnih listi prvenstva do 15. svibnja umjesto 31. svibnja. Nadalje, predlaže se produžiti rok za izjavljivanje prigovora tako da taj ukupni rok bude 15 dana. Prijedlog propisuje i da se uredi državne uprave u županijama i nadležna upravna tijela grada Zagreba dužni Državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje dostavljati izvješće o provedbi stambenog zbrinjavanja što će nadležnom ministarstvu i nama kao zakonodavcu omogućiti uvid u provedbu i znači brzinu efikasnosti spomenutog. Također prijedlog je i propisati koja dokumentacija je najčešće potrebna i koja se najčešće traži sukladno članku 12. Prema ovom prijedlogu zakona određene kategorije podnositelja zahtjeva koje se stambeno zbrinjavaju kroz regionalni program stambenog zbrinjavanja u slučaju kada iz osobito opravdanih razloga ne mogu priložiti traženu dokumentaciju a koja se prije svega odnosi na nekretnine na području drugih država mogu priložiti ovjerenu izjavu kojom pod punom kaznenom odgovornošću i materijalnom odgovornošću jamče da ispunjavaju uvjete. Pored toga u postupku utvrđivanja prava na stambeno zbrinjavanje darovanje građevinskog materijala za popravak obiteljske kuće također u iznimnim slučajevima se može omogućiti ostvarenje toga prava određenim kategorijama podnositelja zahtjeva i kada iz osobito opravdanih razloga ne mogu predložiti traženu dokumentaciju odnosno dokaz da ispunjavaju uvjete utvrđene odredbama članka 12. ovoga Zakona. U tom slučaju znači kao i u prethodnom dužni su uz zahtjev predložiti ovjerenu izjavu dakle da pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću jamče da ispunjavaju spomenute uvjete. U posebnim situacijama kao što su teška oštećenja stambenih objekata zbog požara, poplava ili drugih nepogoda isto kao i teških zdravstvenih i socijalnih prilika podnositelja zahtjeva ili članova obitelji podnositelja zahtjeva za ovaj prijedlog zakona predviđa mogućnost stambenog zbrinjavanja izvan liste prvenstva. Kako je zamjenik ministra već rekao Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje preuzima od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije dio poslova koji se odnose na tehničku realizaciju i nabavu, nabave pardon, obnove i izgradnje stambenih jedinica, te opremu, arhivu i drugu dokumentaciju te također razmjerno tome financijska sredstva te prava i obveze razmjerno preuzetim poslovima. Prijelazne i završne odredbe ovoga Zakona predlažu da se pravomoćno rješenje i suglasnosti koja do sada nisu izvršena izmijene ili ukinu i zamjene novim sukladno odredbama ovoga Zakona naravno ovisno o prirodi stvari i posljedicama koje bi nastale mijenjanjem ili ukidanjem uz pretpostavku da je u međuvremenu došlo do izmijenjenih okolnosti. Također Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje od Ureda državne uprave u županijama i gradu Zagrebu će tražiti da po službenoj dužnosti utvrdi imaju li osobe koje borave trenutno u stanovima u državnom vlasništvu kojima upravlja spomenuti na temelju akata, dakle tijela državne uprave, jedinica lokalne samouprave i područne samouprave ili javnih poduzeća pravo na stambeno zbrinjavanje prema ovom zakonu. Zbog svega navedenog Klub zastupnika Socijal-demokratske partije Hrvatske će podržati predložene izmjene i dopune Zakona o područjima od posebne državne skrbi. Hvala. Za klub grupe Nezavisnih zastupnika javila se Vesna Škare-Ožbolt. Nema je, gubi pravo. I u ime kluba HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Milan Jurković. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Gospodine zamjeniče ministra, gospođo predstojnice. želim se upuštat u objašnjavanje ovih tehničkih i nomotehničkih stvari, iako osobno vjerujem da će se ili da su primjedbe Ureda državne uprave županijski kao prijedlog sa terena dobra rješenja i da se neke stvari nadam se mogu popraviti. Ono što me kod ovog zakona muči ili žulja to je ponovo indeksacija, ponovo ukidanje prava pojedinih jedinica lokalne uprave i samouprave, ali da u ovaj kasni sat više ne ulazim u to. Ono što bi u Zakonu o PPDS-u, sve su to ratom zahvaćena područja i osim stambenog zbrinjavanja koje je sigurno izuzetno bitno i kad se netko stambeno zbrine ne može živjeti od, ponovo se vraćam na vodu i zrak, nego treba i radno mjesto i određenu infrastrukturu. Najavili ste donošenje Zakona o stambenom zbrinjavanju pa vas molim da li kroz taj zakon ili kroz neki drugi u okviru vašeg ministarstva u Zakonu o PPDS-u treba implementirati dodatne poticajne mjere i za oživljavanje gospodarstva, poticanje za ulaganje i zapošljavanje kako bi se zaustavio odlazak mladih ljudi i obrazovanih ljudi sa ovih prostora, a da ne govorimo da se privuku i neki drugi. Jedna anketa, ne znam da li je točna, o raspoloženju Hrvata, da radno mjesto potraže u državama Europske unije ili diljem svijeta, kaže da ih 47% prihvaća takvo rješenje. To za Hrvatsku nije dobro i probajmo to promijeniti. Nastojao sam biti što kraći, ne ponavljat se oko svih onih pitanja koja su rečena pa i miniranosti. Gospodin Novosel je iz županije koja je druga, ja sam iz županije koja je prva nažalost po takvim stvarima prednjačimo, ali za večeras mislim da je dovoljno. Zahvaljujem i vama i vama gospodine potpredsjedniče. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Želi li predstavnik predlagateljice zaključno govoriti? Da. Poštovani Jakša Puljiz, zamjenik ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije. **Puljiz, Poštovani potpredsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici, samo zastupnici. Samo jednu najavu zapravo želim podijelit s vama, a to je da doista ovdje se radi o jednom prijelaznom rješenju ove izmjene i dopune. Iduće godine kao što idemo u novi Zakon o brdsko-planinskim područjima, idemo i u novi Zakon o stambenom zbrinjavanju, sa novim pristupom stambenom zbrinjavanju, sa novim kriterijima, sa novim nekim mogućnostima i računamo da će taj Zakon o stambenom zbrinjavanju kao takav biti jedan vrlo važan zakon, jedna vrlo važna karika u ukupnoj politici regionalnog razvoja. Dakle ne samo što ćemo dovršiti sve ove postojeće zahtjeve koji uglavnom proizlaze kao posljedica rata, ali mi želimo zapravo stvoriti jednu dugotrajnu osnovicu za stambenu problematiku slabije razvijenim područjima i drugim područjima sa specifičnim poteškoćama, poteškoćama, kao što su demografski ugrožena područja gdje upravo vjerujemo da modeli, postojeći modeli stambenog zbrinjavanja ili novi modeli stambenog zbrinjavanja mogu biti vrlo važna poluga za poticanje razvoja i zaustavljanje depopulacije tih područja. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Glasat ćemo kad se steknu uvjeti. Time bismo završili za danas. Nastavljamo sutra u 9,30 uvrštavanjem nove točke dnevnog reda u naš raspored. Zahvaljujem svima. Laku noć.